Neven (SDP)** Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnoga reda, to je - Prijedlog odluke o razrješenju Miroslava Šeparovića, člana Vijeća za građanski nadzor sigurnosno obavještajnih agencija iz reda diplomiranih pravnika Predlagatelj ove odluke je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, a prijedlog akta ste primili poštom. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Onda otvaram raspravu i imamo jednu prijavu za pojedinačnu raspravu, poštovani zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo. Nastojat ću bit što kraći. Dakle, ovaj Sabor u svojoj zakonodavnoj djelatnosti, između ostalog prije više godina donio je odluku da se formira, dakle kroz zakon Vijeće za nadzor sigurnosnih službi, odnosno obavještajnih službi. Tim zakonom između ostalog regulirano je i sljedeće, da to vijeće, čini mi se barem jednom godišnje izvijesti predsjednika, odnosno ovaj Sabor o svom radu. Evo ja sada pitam svih nas ovdje da li mi znamo članove toga vijeća, a vjerojatno se sjećamo jer smo glasali za njih, a da li znamo uopće što to vijeće radi? Da li netko možde ovdje kazati ili negdje pročitati koliko su sjednica imali, koliko su predmeta imali? E sada vidite od nas se traži ovdje da zadovoljimo puku formu da glasamo za razrješenje jednog člana toga vijeća, a da pri tome uopće ne znamo, barem ja ne znam, a vjerujem i velika većina zastupnika što to vijeće radi. Ja sebi postavljam pitanje zašto se u ovom domu ne ispunjava zakonska forma i ovaj se Dom ne obavijesti što to vijeće radi? Ne moraju se iznositi nikakve ni tajne, ni državne, ni službene nego barem o osnovnim statističkim pokazateljima. Jer ne radi se o jednoj godini, radi se o više godina, I sada dakle pretvaramo se u puku mašineriju. Ja moram kazati da neću glasati za rješenje člana vijeća. Dakle ne radi se o gospodinu Šeparoviću, neću glasati ubuduće za člana i za razrješenje nijednog člana ovog vijeća dok ne dobijemo uvid da li to vijeće radi i što radi. A to što predsjednik, odnosno predsjedništvo Sabora misli da izvješća, jer ja vjerujem da to vijeće šalje izvješće, ne stavlja na dnevni red ovog Sabor, to već nije problem moj, nego vjerojatno parlamentarne većine. Ali kako smo mi u ovom Saboru često tu da zadovoljimo puku formu pa ćemo vjerojatno uraditi i ovoga puta. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Nema više prijavljenih za raspravu i zaključujem raspravu. A glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.